**Stazić, Nenad (SDP)** Raspraviti ćemo danas još jednu točku dnevnog reda. To je - Konačni prijedlog zakona o doživotnoj otpremnini, odnosno dokupu mirovine, drugo čitanje, PZ br. 266 Predlagatelj zakona je klub HSU-a. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zastupnik Silvano Hrelja, izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Čast mi je ponovno predstaviti u ovoj sabornici Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine, ovog puta kao konačni prijedlog zakona. Vaša jednoglasna podrška donošenju ovog zakona povodom prvog čitanja nama je kao predlagaču bila snažan poticaj pri izradi ovog konačnog prijedloga zakona, kao i znak da se radi o zakonskom prijedlogu od općeprihvatljivog interesa, zakonu koji je potreban, osobito u sadašnje vrijeme recesije i svakodnevnih otpuštanja zaposlenih i vjerujemo u vašu podršku i ovim povodom. Pri sastavljanju ovog konačnog prijedloga zakona, kao i na početku ovog zakonodavnog postupka vodili smo se time da normativno uokvirimo dosadašnju provedbe dokupa mirovine s jedne strane, ali i da ponudimo takav zakon koji će ispunjavati svoju svrhu i biti razumljiv, provediv i prihvatljiv onima kojima je namijenjen, a to su poslodavci i njihovi zaposleni te da se korisnicima dokupa mirovine dugoročno osigura potpunija materijalna i socijalna sigurnost u mirovini. Prije svega smatramo potrebnim podsjetiti da svrha ovog zakona nije kako se nerijetko misli poticanje prijevremenih odlazaka u mirovinu već samo ublažavanje posljedica ranijeg umirovljenja onih s kojima bi i inače bio raskinut ugovor o radu zbog reorganizacije, restrukturiranja ili reduciranja poslovanja, pa time naravno i radne snage. To znači također da se ovim zakonom ne povećava broj umirovljenika, međutim povećava se broj zadovoljnih umirovljenika jer ih njihov poslodavac obeštećuje zbog ranijeg odlaska u mirovinu. Predloženi zakon rezultat je dobre prakse u Hrvatskoj koja traje preko 20 godina, prihvaćena je od socijalnih partnera, uključujući tu i državu te je ugrađen u mnoge kolektivne ugovore. Dokup mirovine kakav se provodi prepoznat je, definiran i normativno uređen samo u pogledu oporezivanja prihoda pojedinaca kojima je dokupljena mirovina. dokupljena mirovina. Radi toga već odavno su sazrili uvjeti da ga se uredi odgovarajuće i na zakonskim okvirom što se upravo radi ovim zakonskim prijedlogom. Kao što je poznato, dokup mirovine karakterističan je po sljedećem. Dokup mirovine je rezultat socijalnog dijaloga između poslodavaca i zaposlenih pri čemu teret dokupa snosi isključivo poslodavac, dakle nema nikakvih fiskalnih opterećenja odnosno nema nikakvih financijskih opterećenja za državu. U provedbi dokupa mirovine primjenjuju se istodobno načela definiranih doprinosa za uplatu premije poslodavca i definiranih davanja za određivanje svote dokupljene mirovine koja se doživotno isplaćuje. Pravni temelj dokupa mirovine je ugovor između poslodavca i trgovačkog društva koje isplaćuje dokupljenu mirovinu uz pristanak radnika. Dokupljena mirovina stječe se i izračunava pod uvjetima za mirovine iz prvog stupa mirovinskog sustava, dakle prvi stup mirovinskog osiguranja definira okvire do kojih se može ići u dokupu mirovine. Dokupljena mirovina isplaćuje se doživotno korisniku uz moguću isplatu članovima obitelji pod uvjetima za obiteljsku mirovinu iz prvog stupa mirovinskog sustava. Dokupljene mirovine usklađuju se s ekonomskim kretanjima primjenom formule usklađivanja iz prvog stupa mirovinskog sustava. Dokupljene mirovine ili doživotne otpremnine jer to je to, imaju porezni položaj dohotka od nesamostalnog rada, naime financira ih poslodavac. Konačno, dokup mirovine po svim svojim obilježjima bitno se razlikuje od mirovina iz kapitaliziranog mirovinskog sustava što jasno proizlazi iz njegove usporedbe sadržane u opremi kako prijedloga zakona koji je bio na prvom čitanju u ovom Visokom domu, tako i konačnog prijedloga zakona koji je pred vama. Na istim osnovama temelji se i ovaj konačni prijedlog zakona. Povodom prvog čitanja dostavljene su nam sljedeće primjedbe na Prijedlog zakona o doživotnoj otpremnini, odnosno dokupu mirovine. Vlada Republike Hrvatske smatrala je da u članku 4. stavku 1. treba povećati temeljni kapital društva za dokup mirovine s predloženih 5 milijuna kuna na 26,5 milijuna kuna. Također, Vlada Republike Hrvatske smatrala je predugačkim predložene rokove za usklađivanje poslovanja i sredstava tehničke pričuve društava za dokup mirovine u članku 36. Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora predložio je izmjenu članka 12. stavka 2. tako da članovi obitelji ostvaruju razmjerni dio dokupljene mirovine nakon smrti korisnika umjesto da mogu ostvariti razmjerni dio dokupljene mirovine kako je to Hrvatskog sabora Nezavisni hrvatski sindikati su dali primjedbu na članak 13. stavak 2. točku 2. o tome da je zaposleni obvezan poslodavcu dati pristanak na dokup mirovine smatrajući pri tome da uskratom toga pristanka sredstva predviđena za dokup mirovine pripadaju zaposlenom. Sve navedene primjedbe uzete su u obzir prigodom sastavljanja ovog konačnog prijedloga zakona pa je u članku 4. stavku 1. najnižu svotu temeljnog kapitala društva za dokup mirovine predložena svota od 10 milijuna kuna umjesto prethodnih 5. Smatramo previsokom svotom 26,5 milijuna kuna predloženu od strane Vlade Republike Hrvatske, naravno s time se i Vlada u svom mišljenju usuglasila. Naime, to je najniža svota temeljnog kapitala prema propisima Europske unije za društva za osiguranje imovine i osoba. Društva za dokup mirovine nisu društva za osiguranje imovine i osoba, već poslovni subjekti koji djeluju na tržištu rada. Također, određivanje predložene visine najnižeg temeljnog kapitala spriječila bi se tržišna utakmica za provedbu dokupa mirovine, jer se ocjenjuje da nitko neće biti spreman uložiti toliki novac za poslovanje u jednoj tržišnoj Stoga je predlaganjem najnižeg temeljnog kapitala od 10 milijuna kuna djelomično prihvaćen ovaj prijedlog Vlade s kojim se i Vlada u mišljenju usaglasila. U članku 12. stavku 2. prihvaćen je prijedlog Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo i popravljena je formulacija tako da članovi obitelji ostvaruju razmjerni dio dokupljene mirovine nakon smrti korisnika umjesto da mogu ostvariti razmjeran dio dokupljene mirovine. U članku 13. stavku 2. povodom mišljenja Nezavisnih hrvatskih sindikata popravljena je formulacija točke 2. prema kojoj budući korisnik dokupa mirovine u postupku socijalnog sporazumijevanja sa poslodavcem mora dati pisani pristanak na isplatu dokupljene mirovine budući da je taj pristanak dio Sporazuma o prestanku ugovora o radu. Međutim, uskrata tog pristanka ne znači i isplatu radniku svote određene za dokup mirovine, jer takve odredbe nema u predloženom zakonu, pa sredstva za dokup mirovine za tog radnika tada ostaju poslodavcu, stoga taj dio mišljenja Nezavisnih hrvatskih sindikata nije bilo moguće U članku 32. usvojeno je mišljenje Odbora za financije Hrvatskog sabora, pa će nadzor nad provedbom predloženog zakona obavljati Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. U članku 36. a povodom mišljenja Vlade Republike Hrvatske, da se ulaganje sredstava tehničke pričuve uskladi u roku od šest mjeseci do stupanja na snagu predloženog zakona predlaže se jedinstveni rok do 31. prosinca 2015. koji se smatra ipak mogućim u ovom slučaju s obzirom na nerealan i objektivno prekratak predloženi rok od 6 mjeseci. Time je prijedlog Vlade RH o rokovima za usklađenje poslovanja s novim zakonom također prihvaćen. Valja napomenuti još da je Vlada Republike Hrvatske sada nakon što smo uputili konačni prijedlog u drugo čitanje u obliku amandmana zatražila određene izmjene u konačnom prijedlogu zakona koje se odnose na poslovanje i nadzor Društva za dokup mirovine, strukturu njihove imovine koja služi za isplatu dokupljenih mirovina kao i neka pravno-tehnička poboljšanja u tekstu zakona. Moram reći da je ovaj zakon bio predmet pažnje jednog velikog broja ministarstva. Ja bih bio presretan da svaki zakon tako prođe lupu svih ministarstava i da svatko da svoj doprinos u smislu da se zakon poboljša. O ovom zakonu svoje mišljenje dali su Ministarstvo gospodarstvo, Ministarstvo financija, naravno matično Ministarstvo rada i mirovinskog sustava uz predložena mišljenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo uprave, Ministarstvo vanjskih poslova i Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske i dakle svi su to imali

da svi zajedno radimo u cilju povećanja kvalitete zakona i da smo svi koncentrirani na sigurnost korisnika ovog instituta. Tekst amandmana, odnosno svih amandmana je pred vama, dobili ste ga na klupe. Ima 16 amandmana Vlade Republike Hrvatske od kojih su dva nova, ostalo su sve nomotehnička poboljšanja teksta. tri amandmana Odbora za zakonodavstvo i imamo jedan predlagatelja, odnosno kolege Željka Šempera. Praktički imamo 20 amandmana. Svih 20 amandmana predlagatelj prihvaća jer su praktički praktički objedinili taj tekst i više nema ničeg spornog u tekstu ovog zakona. Naravno ovaj naš zadnji amandman kolege Željka Šempera je bio zbog toga da bi se tekst zakona uskladio sa amandmanima amandmanima Vlade. Morali smo izbaciti jednu točku u članku 28. na kraju pozivam vas na raspravu o Konačnom prijedlogu zakona o doživotnoj otpremnini, odnosno dokupu mirovine. Želja mi je da se i kao kod prvog čitanja da date doprinos i svoju podršku ovom zakonu jer radimo, izgrađujemo jedan institut koji će biti u vremenu budućem vrlo potreban. Sve će biti manje novca i u javnim poduzećima koji su davali visoke otpremnine i svuda, a potrebe za većom socijalnom sigurnošću radnika, dugoročnom sigurnošću će biti sve veće. Lijepo je bilo dok su ljudi uzeli kratkoročno jednu visoku otpremninu. Pazite nakon toga ta otpremnina ide u neki polovni automobil i onda se svi zajedno pitamo, jer fali 300, 400, 500 kuna zbog odlaska u prijevremenu mirovinu te tzv. doživotne penalizacije. Ovaj zakon omogućuje naravno na dobrovoljnoj bazi bez prisile da se radnik opredijeli da ima kompenzaciju štete i da mu poslodavac kompenzira štetu koju će imati zbog odlaska u prijevremenu starosnu mirovinu. Dakle, okviri su definirani i ovdje definitivno nema ničeg spornog, pa kažem imam samo želju da ovaj proizvod, proizvod dobre prakse i dobrog socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj što je moguće jednoznačnije podržimo. Hvala lijepa. **Batinić, Da li u ime odbora netko želi uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a Gordana Sobol. Izvolite kolegice. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Kao što je i predlagatelj rekao pred nama je Konačni prijedlog zakona o doživotnoj otpremnini, odnosno dokupu mirovine i odmah na početku u ime u ime kluba SDP-a podržavamo donošenje ovog zakona. Naime, i prilikom rasprave u prvom čitanju naglasili smo naše slaganje sa donošenjem ovog zakona uz određene ograde upozorenja koja su tada bila izražena i u dostavljenom mišljenju Vlade. Sam institut dokupa mirovine je institut koji nije nepoznat u Hrvatskoj i koji egzistira već 20-ak godina od vremena kada smo napustili institut dokupa mirovinskog staža. Dokupom mirovine za one koji ne ostvaruju zakonom propisane uvjete za mirovinu omogućava se da do kraja života primaju i onaj dio mirovine koji bi primali da su ostvarili zakonom propisane uvjete. oni koji sklope odgovarajući ugovor u konačnici nisu iznosom svojih mjesečnih primanja da tako kažemo kažnjeni zbog ranijeg umirovljenja. Sve protekle godine institut dokupa mirovine bio je prihvaćen od strane socijalnih partnera, ugrađen je i u kolektivne ugovore međutim sve te godine nije i normativno uređen. Smatra se nekom vrstom otpremnine ali koja se ne isplaćuje jednokratno već mjesečno za iznos za koji je korisnik oštećen zbog ranijeg umirovljenja ali ne svojom krivnjom. Naime, institut dokupa mirovine je model zbrinjavanja rekao je i predlagatelj koji se provodi najčešće prigodom racionalizacije broja zaposlenih u procesima u procesima restrukturiranja kada zbrinjavanje u biti obično i počne upravo s onim radnicima kojima eto fali da tako kažem nekoliko godina za mirovinu. Dakle, radi se o sporazumnom prekidu radnog odnosa sa dokupom mirovine. Danas negdje oko 4500 korisnika prima ovaj dodatak, negdje oko 250 poslodavaca odnosno poslovnih subjekata je iskoristilo ovu mogućnost ali kako sam rekla da institut nije bio zakonom reguliran i zasada se samo jedno trgovačko društvo bavi ovim institutom, odnosno ovim poslom, postojali su ili bolje rečeno postoje i stalni prijepori toga društva u odnosima sa HANFA-om koja stalno upozorava korisnike ili one koji bi to tek trebali postati da dokup mirovine rade isključivo na vlastiti rizik. Kao klub SDP-a u prvom čitanju smo posebno upozorili na određene nedostatke no na klupe nam je nakon evo izvjesnog vremena stigao poboljšani prijedlog a kako je predlagatelj izjavio da prihvaćaju sve amandmane koje je uputila i Vlada na konačni prijedlog zakona smatramo da su se stvarno stekli uvjeti da ovaj zakon i bude prihvaćen. Naime, negdje još kod onog prvog čitanja osnovni zahtjev je bio da se prijedlog zakona dopuni na taj način da korisnici dokupljene mirovine imaju isti položaj u odnosu na korisnike isplata iz mirovinskih osiguravajućih društava ili životnih osiguranja radi sigurnosti isplate dokupa mirovina što nam se čini da bi nam svima trebalo biti naravno u prvom planu i od najvećeg interesa. U Saboru je u međuvremenu pošao u prvo čitanje i paket zakona među kojima je i prijedlog Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima koji između ostalog uređuje i institut dokupa mirovine putem MOD-ova i svi skupa su pod nadzorom HANFA-e. S aspekta sigurnosti korisnika smatramo da je to vrlo važno bez obzira naravno što u konačnici konačni odabir ostaje na potencijalnim korisnicima koji birajući osiguravajuće društvo kome kome će dati povjerenje naravno dio rizika preuzimaju i na sebe. Kako sam dakle rekla da su i svi amandmani Vlade na ovaj konačni prijedlog zakona išli upravo i u tom smjeru i predlagatelj ih je i prihvatio, u klubu dakle podupiremo donošenje ovog zakona a podupiremo i prijedlog zaključka koji ste dali kao predlagatelj a to je dakle smatramo da je on itekako potreban obzirom na prihvaćanje svih amandmana. Negdje ste i sami rekli da je oko 20-ak a oni onda u bitnoj mjeri ipak mijenjaju da tako kažem i označavanje članaka zakona i mislimo da je dobro da se odmah na početku napravi jedan dobar pročišćeni tekst zakona. Zahvaljujem. Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika HSU-a Željko Šemper. Izvolite. **Šemper, Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Cijeli konačni prijedlog zakona može se ugrubo podijeliti u dvije cjeline. Prva se odnosi na institut doživotne otpremnine odnosno dokupa mirovine, na njegovu provedbu i ulogu društva za dokup mirovine te korisnike dokupa mirovine, a druga se cjelina odnosi na financijsko poslovanje te nadzor. Na prvu cjelinu koja govori o dokupu mirovine kao institutu radnog prava koji je rezultat dobrovoljnosti i sporazumijevanja socijalnih partnera koji počiva na načelima solidarnosti, supsidijarnosti, pravednosti te socijalnog dijaloga i partnerstva u cilju poboljšanja materijalnog položaja umirovljenika i u kojem je vidljivo da njegova provedba nema nikakvih sličnosti sa mirovinskim osiguranjem na temelju individualne kapitalizirane štednje niti u raspravama niti u mišljenjima pa niti u ovom mišljenju Vlade RH nije bilo nikakvih primjedbi. Očito je da smo ovim zakonom uspjeli vjerno normativno urediti ovaj zaseban institut tržišta rada i primjer dobre prakse koji se pokazao korisnim i potrebnim svim socijalnim partnerima te prepoznati društvo za dokup mirovine kao sudionika u socijalnom sporazumijevanju na način za koje postoje primjeri i u Europi ali normativno dosada ne i u Hrvatskoj. Međutim, vama je poznato da smo o prijedlogu zakona što se tiče obavljanja nadzora nad provedbom ovoga zakona predvidjeli uz Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga kao alternativu i Ministarstvo financija ali smo usvojili mišljenje Odbora za financije Hrvatskog sabora te u konačnom prijedlogu uklonili ovu alternativu s time da je u saborskoj raspravi 12. srpnja 2013. izneseno kako treba imati na umu da HANFA dosada nije imala u svom nadzoru takav kombinirani sustav definiranih doprinosa i definiranih davanja. Ipak upravo su zahtjevi, primjedbe i mišljenje HANFA-e imala presudan utjecaj na ove amandmane Vlade RH a prihvatit ćemo iz toga što se njima ne mijenja suština ovog instituta niti njegove odredbe, provedbe nego ih smatramo dodatnim osiguračima zaštite postojećih i budućih korisnika dokupa mirovine olakšanjem provedivog nadzora nad dugoročnom, materijalnom i socijalnom sigurnošću korisnika te terminološkim i nomotehnički usklađenjima a u funkciji donošenja jednog kvalitetnog i dugoročnog primjenjivog zakona. Pri tome smo vodili računa i o naglascima i o upozorenjima istaknutim raspravama saborskih zastupnika da u ovome zakonu ne treba biti takvih ograničenja, uvjeta i odredba pa da postane neprovediv kako se njime ne bi uništili ono što već u praksi postoji, ali smo vodili računa i o važećem hrvatskom zakonodavstvu i pravnoj stečevini EU o dosadašnjoj praksi koja je temelje ovog zakona i izvornosti ovog instituta. Prihvaćanjem svih 16 amandmana na konačni prijedlog zakona još uvijek ćemo imati mali ali jasan, razumljiv i provediv zakon s čime ćemo ispuniti najavljeni cilj ovog zakona a to je uspostaviti neophodni pravni okvir za sigurnost sredstava kojima se financira dokup mirovine i regulirati nadzor te omogućiti većem broju zainteresiranih poduzetnika Hvala i vama. U ime kluba zastupnika HDZ-a Ante Babić. Izvolite. Hvala vam Dokup mirovine je razlika između prijevremene starosne mirovine i mirovine koju bi zaposleni ostvario da je ostao u radnom odnosu do odlaska u redovnu starosnu mirovinu, na neki način doživotna otpremnina koja se isplaćuje u mjesečnim obrocima od strane trgovačkog društva. Kao što se više puta isticalo tijekom i ove rasprave o ovom prijedlogu zakona u prvom čitanju institut doživotne otpremnine odnosno dokupa mirovine postoji već dugi niz godina. Nakon vremenskog odmaka može se konstatirati da svi oni koji su ušli u taj sustav uredno primaju naknadu iz još uvijek postojećeg i jedinog društva koji se bavi tim poslom. Prema nekim podacima od rojala međugeneracijske solidarnosti više od 250 tvrtki u Hrvatskoj primjenjuje princip dokupa mirovine. Socijalni partneri također su smatrali dokup mirovine dobrom praksom no ono što je nedostajalo je uređenje tog područja zakonskim propisima. Ovaj sustav doživotne otpremnine odnosno dokupa mirovine nije povezan s mirovinskim sustavom u smislu davanja i obaveza već je to vrsta otpremnine, bolje rečeno umjesto jednokratne otpremnine. Jednokratna otpremnina možda zvuči bolje na samom početku jer se uvijek radi o jednom većem novčanom iznosu no obično se taj novac brzo potroši jer su redovite mirovine premale premale pa su dodatna sredstva za ostvarivanje životnih potreba i to ne posebnih životnih potreba već onih koji bismo svrstali među svakodnevne. Nakon što se taj novac potroši javljaju se često problemi. S te strane ovaj model doživotne otpremnine čini se prikladnijim rješenjem da se svima onima koji odu u prijevremenu mirovinu iznos otpremnine isplaćuje u mjesečnim ratama i to u visini koji zajedno s redovitom mirovinom čini ukupni iznos mirovine koji bi imao netko koji bi otišao ranije u mirovinu. Smisao dokupa je ublažavanje posljedica ranijeg umirovljenja te to mjera socijalnog zbrinjavanja onih radnika koji sporazumno prekidaju radni odnos s poslodavcem dok im poslodavac zauzvrat poboljšava financijsku situaciju u mirovini za iznos djela propuštene mirovine. Navodno će se barem prema tvrdnjama predlagatelja u obrazloženju za donošenje zakona iz prvog čitanja na taj način povećati broj zadovoljnih umirovljenika. Dugogodišnje prakticiranje novog modela pokazala je njegova prihvaćenost od strane korisnika i od strane socijalnih partnera a i samih poduzetnika o čijem trošku i jest trošak doživotne otpremnine odnosno samog dokupa mirovine. Poduzetnicima i poslodavcima je ostavljeno na izbor žele li trošak snositi jednokratnom uplatom ili mjesečnim obrocima a ta mogućnost također mnogim poduzećima i poslodavcima ide u prilog jer im je s obzirom na poslovanje i cjelokupnu gospodarsku situaciju često jednostavnije uplaćivati u mjesečnim obrocima. Isto tako poslodavci koji žele stvoriti uvjete za novo zapošljavanje a zaposlenici nemaju uvjete za odlazak u mirovinu prema zakonu o mirovinskom osiguranju a posebice sada nakon produljenja uvjeta odnosno pomicanja dobne granice potrebne su za ostvarivanje prava na odlazak u redovitu starosnu mirovinu može stimulirati zaposlenike kroz poticajnu otpremninu, uplatu premije za dokup mirovine ili kombinaciju tih istih mogućnosti, Cijeli se taj institut sada stavlja u pravnu regulativu što se pozdravlja iako je regulativa i praksa u EU omogućavaju da se neka davanja u sklopu svijeta rada koja upotpunjavaju socijalnu sigurnost radnika uopće ne uspostavljaju zakonom ako su fakultativne naravi nego odlukom poslodavca sindikata, ugovorom ili kolektivnim ugovorom te socijalne inovacije prepuštaju zapravo slobodi poduzetništva. No s obzirom na ono što je doživljavao ovaj projekat tokom svih godina od strane regulatora, to treba sasvim otvoreno reći gdje se često puta i dvojilo je li postojanje ovog instituta uopće zakonito, dobro je da će sada biti regulirano zakonom tako da na kraju krajeva ne uništimo nešto što je krenulo iz dobre prakse, iz dobrog proizvoda koji je dobio i certifikat odnosno naziv izvorno hrvatsko. Vjerojatnost je da će još intenzivnije u sljedećem vremenu taj institut biti korišten od strane i poduzetnika i radnika koji žele ići ranije u mirovinu. naravno da se tim ne rješava pitanje tržišta rada u smislu preranog odlaženja ljudi u mirovinu, ne rješavaju se ni problemi svih koji danas mirovinski sustav naravno baštini. Ono što nas pomalo zabrinjava jest da je sredinom srpnja ove godine svega na nekoliko dana nakon završene rasprave o ovom zakonskom prijedlogu u prvom čitanju od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava pokrenut prijedlog Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima u kojim se također pojavljuje institut dokupa mirovine. O tom smo prijedlogu Zakona raspravljali 28. studenoga a javna rasprava i savjetovanje o zakonu trajali su do 24. listopada. Ono što je zabrinjavajuće u prijedlogu Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima je što dokup mirovine nije isključivo način zbrinjavanja viška radnika do mirovine kao što je to slučaj i sa ovim prijedlogom zakona HSU-a. Imamo dakle dva zakona. Jedan u kojem je dokup mirovine dio radnog prava i otpremnina te drugi u kojem je dio mirovinskog sustava i trećeg mirovinskog stupa. A upravo to je i matično radno tijelo Sabora, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo u prvom čitanju naglasilo da je nužno razlikovati dokup mirovine od dobrovoljne mirovine iz trećeg mirovinskog stupa odnosno činjenicu da institut dokupa mirovine pripada sustavu tržišta rada a ne mirovinskom sustavu. Postavlja se pitanje zašto i koje su namjere i stvarni razlozi za ovaj paralelni zakon. Vidimo da je u Konačni prijedlog Zakona o doživotnoj mirovini uključen zaključak Odbora za financije i državni proračun iz prvog čitanja da se iz prijedloga zakona izbaci alternativa o tome tko provodi nadzor nad poslovanjem društva za dokup mirovine što prema sada ovim odredbama provodi Agencija za nadzor financijskih usluga. Dok je u prvom čitanju postojala mogućnost da to čini ili agencija ili Ministarstvo financija. Agencija se ujedno …/Govornik se ne razumije./… i obavijesti o upotrebi izvedenih financijskih instrumenata a ona može zabraniti ili ograničiti ulaganje u pojedine oblike imovine ukoliko procjeni da su nastupili značajni poremećaji na tržištu što je zapravo dobro. No nema neutralnog nadzora prije samih prethodno navedenih ulaganja i to smatramo jednim od nedostataka ovoga zakona. Vidimo da su i mišljenja Vlade iz prvog čitanja uključena u novi tekst ovog prijedloga zakona koja i dalje smatra da je prethodno potrebno izvršiti odgovarajuće izmjene i dopune kako bi se točnije regulirale pojedine odredbe što su obličili ukupno 16 amandmana a to smo čuli dva nova amandmana i rekli ste 14 nomotehničkih amandmana i još 6 amandmana kolege Šempera. U predloženom zakonskom propisu uočena je i mogućnost da društvo za dokup mirovina ostvaruje svoje prihode između ostaloga i kroz poslovanje vlastitim sredstvima i sredstvima za isplatu dokupljenih mirovina koje preostanu po podmirenju obveza za njihovu isplatu što se potencijalnim korisnicima dokupa mirovine zasigurno neće svidjeti. No nije precizirano u kojem roku odnosno koliko često se i u kojem trenutku procjenjuje koliko je sredstava namijenjenih za isplatu dokupljenih mirovina ostalo. U svakom slučaju Klub Hrvatske Demokratske Zajednice smatra da je dobro ovaj institut dokupa mirovine regulirati zakonskim okvirom, no isto tako nije dobro da jedan institut bude uređen kroz dva različita zakonska propisa koja u svojoj osnovi imaju različite pretpostavke i stajališta. Hvala vam lijepa. (HNS)** U ime Kluba Hrvatske Narodne Stranke Srđan Gjurković. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani predlagatelji. Dakle u ime Kluba Hrvatske Narodne Stranke izričem da ćemo podržati naravno ovaj zakon, Konačni prijedlog Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine zato što je to jedan od, ja ću reći boljih zakona koji regulira dokup mirovine ali jedan od zakona koji je izašao iz prakse, koji je izašao iz potrebe. I koji ne samo da regulira sve ono šta nije bilo dovoljno regulirano a nije bilo dovoljno regulirano čim moramo imati novi zakon nego on otvara prostor da zaista zaživi i još jače i još snažnije u životu. Ono šta zaista treba reći da kada donosimo jedan zakon koji osigurava s jedne strane prijevremeno umirovljenje na dragovoljnoj, dobrovoljnoj osnovi, osnovi između poslodavca i radnika, djelatnika, nešto što regulira i sigurnost i radniku ali i poslodavcu u dobroj želji i namjeri da osigura radniku ne onu otpremninu koju on može, ovaj zakon jasno kaže da on ne isključuje pravo na otpremnine koje se ostvaruju temeljem drugih propisa. Ali koji zaista svome radniku želi da dugoročno mu na svoju mirovinu koju će dobiti iz generacijske solidarnosti osigura sredstva koja će dugoročno mu dati mogućnost da ima kvalitetniji život i kvalitetniji dugoročni prihod, je nešto šta osigurava mogućnost da zaista ovo zaživi u jednom jačem jačem obliku. A posebno onom u trenutku kako je već i predlagatelj u uvodu govorio i rekao da nije danas niti praksa će biti ubuduće da se ide sa velikim i visokim jednokratnim otpremninama. I daje se na ovaj način zaista prostor da poslodavac i djelatnik se dogovore jer razum i poslodavaca i građana uvijek je postojao, odnosno radnika. I taj dogovor sutra po pitanju sigurnosti djelatnika da kaže dajte mi vi ovu doživotnu otpremninu a nemojte mi dati odmah zato što ima sigurnost. A i ono što je rasprava bila tko će kontrolirati, HANFA je ta koja kada kontrolira i mirovinske fondove i njihove plasmane u obveznice ili vrijednosnice to se radi na dnevnom principu. Prema tome, ta sigurnost, ta sigurnost je uvijek naravno bitna je nešto šta ovaj zakon ne da otvara prostor da se jedan dobrovoljni, dragovoljni odnos poslodavca i radnika definira sa zakonskim okvirom otvara prostor da taj zakonski okvir daje sigurnost da se uđe u to. Mi često ovdje nemamo priliku raspravljati o zakonima koji otvaraju prostor, neću sada reći tržištu kapitala, mogućnosti ulaganja tih sredstava u vrijednosnice nego baš otvara jedan prostor, jedan novi prostor koji nije vezan za Zakon o mirovinskom osiguranju što je kolega govorio, koji su u raspravi. Jer ovaj zakon ne isključuje one niti ovaj, niti oni isključuju ove nego otvara jedan novi prostor. A danas u novom suvremenom svijetu na tržištu rada sa svim problemima u kojima se nalaze poslodavci, a i onim nekakvim nepoznanicama u koje ljudi danas žele ili ne žele ići malo ranije u mirovinu, otvara jedan prostor sigurnosti, nešto novo na tržištu koje sigurno će biti vjerujem prihvaćeno. Sama činjenica da na jednom neću reći neuređenom prostoru, ali jednom prostoru u kojem nije bilo ovakve vrste zakona koji zaista striktno i isključivo vodi prvenstveno računa o sigurnosti, otvara prostor da se broj tvrtki koje će se odlučit i broj djelatnika koji će se odlučit na jednu dugoročnu sigurnost, jedan kvalitetniji život sutra umirovljenika sigurno će se povećat i zato u ime kluba HNS-a zaista podržavamo i ovu ideju i prijedlog zakona i naravno raspravu koja je dugo trajala i dobro je da je dugo trajala. A ono što me naravno veseli, moram priznat da svi klubovi podržavaju ovaj zakon, ne samo Vlada Republike Hrvatske jer u biti pokazuje i senzibilnost i osjećaj za one potrebe koje imaju danas što poslodavci, što radnici, odnosno budući umirovljenici. Hvala lijepo. Hvala. I završno u ime predlagatelja Silvano Hrelja. Izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Neizmjerno sam sretan i zadovoljan ovom raspravom i rečenom podrškom ovom Konačnom prijedlogu zakona o doživotnoj otpremnini, odnosno dokupu mirovine i od srca mi je drago da smo jedan trenutak promijenili polaritet u Hrvatskoj, da smo dali prednost dugoročnoj socijalnoj sigurnosti nad onome što se obično zbiva u našim poduzećima, evo ti novac pa da te više ne vidim. To nije dobro. Radnici ostavljaju dio sebe u tvrtkama i obaveza je svih poslodavaca da misle na njihovu dugoročnu socijalnu sigurnost, dakle ne samo dok ostavljaju svoje najbolje u poduzeću nego i nakon toga. Ako tome damo prednost onda neće biti toliko brojke važne koliko će biti važni ljudi i zbog toga je moje zadovoljstvo ovako veliko. Hvala vam još jednom na raspravi. Hvala i vama. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Za večeras bi završili. Sutra nastavljamo sa Prijedlogom odluke o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi …, drugim nacionalnim zapovjedništvima u operacije operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a. Ugodan nastavak večeri.